Mødet er åbnet. Jeg vil egentlig starte med at sige til de mange unge tilhørere, der er her, at det her ikke er en normal dag med forhandling i Folketinget. Det er sådan, at når vi har haft åbningen skal jeg her om onsdagen i realiteten nedsætte Folketingets udvalg, og det er så forklaringen på, at der ikke er nogen medlemmer i salen og der ikke er nogen egentlig forhandling i dag. Så det, I kommer til at overvære, er en lang opremsning fra min side, men det er sådan, Folketingets forretningsorden er. bare, så I ikke skal undre jer alt for meget. Så nu går jeg i gang med en længerevarende oplæsning. Men i øvrigt: Velkommen i Folketinget. Socialdemokratiets folketingsgruppe har meddelt mig, den har udpeget medlem af Folketinget Kasper Sand Kjær som medlem af Tilsynsrådet vedrørende beskæftigelsen af de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for Bjørn Brandenborg. Den pågældende er herefter valgt. Venstres folketingsgruppe har meddelt mig, at den med virkning fra den 1. oktober 2021 har udpeget medlem af Folketinget Troels Lund Poulsen som statsrevisor for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for Britt Bager. Den pågældende er herefter valgt.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

Dam Kristensen): Til disse valg er anmeldt følgende valggrupper: en gruppe på 98 medlemmer: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten,

Der foreligger indstilling fra grupperne om disse valg. Navnene på de valgte kan findes på Folketingets hjemmeside og på www.folketingstidende.dk (jf. nedenfor). Samtidig er der fra grupperne fremkommet forslag om valg af formand og næstformand. Der er kun bragt én i forslag til hver af disse poster, og navnene er optaget på www.folketingstidende.dk. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag den 7. oktober 2021, kl. 9.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Kl.